Dobro jutro, lepo vas je videti pred božičem v takem številu! Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 59. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika. Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Lepo vas pozdravljam! Prehajamo na določitev dnevnega reda 59. izredne seje Državnega zbora, predlog katerega ste prejeli v sredo 20. decembra s sklicem seje. O predlogu bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda nisem prejela, zato vam predlagam, da za današnjo sejo določite dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Zdaj prehajamo na odločanje in vas prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo. Navzočih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

Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovani poslanke in poslanci, predstavniki Vlade in ostali prisotni! Državni svet je na 10. izredni seji 19. 12. 2023 sprejel zahtevo, da Državni zbor ponovno odloča o tem zakonu. Med zakonodajnim postopkom je bilo v prvotni različici predloga vloženih več in in sprejetih več amandmajev, v katerih se ni upoštevalo pomislekov in pripomb reprezentativnih delodajalskih organizacij. Naše pripombe so se nanašale predvsem na dve predlagani rešitvi, ki sta nato postali del končne verzije sprejetega zakona. Prva nesprejemljiva rešitev je ponovno podaljšanje obdobja, v katerem nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, bremeni delodajalca. Slednje pomeni, da so bili delodajalci finančne obremenitve, povezane z bolniško odsotnostjo, delno odrešeni le krajši čas. Ureditev, po kateri je šlo v breme delodajalca samo prvih 20 delovnih dni, je namreč po dolgotrajnih naporih stopila v veljavo nedolgo nazaj, torej marca leta 2022. Državni svet ocenjuje, da bo ponovno podaljšanje obdobja bolniške odsotnosti v breme delodajalca pomenilo še dodatno veliko povečanje stroškov in obremenitev gospodarstva, ki je trenutno že izpostavljeno visoki ravni tveganj in negotovosti, gospodarskem ohlajanju, visoki inflaciji, visokim cenam energije in posledicam avgustovskih poplav. Predvideva se, da bi ta ukrep delodajalcem povzročil dodatnih 80 milijonov evrov stroškov na leto, kar pa ne bo vplivalo na skrajšanje čakalnih dob, niti ne bo izboljšalo dostopnosti do zdravstvenih storitev. Ravno to pa naj bi bil osnovni razlog za sprejem obravnavanega zakona. Ob tem ne smemo zanemariti, da se je v zadnjem času slovenska podjetja že obremenilo s številnimi novimi oziroma višjimi dajatvami. Nadaljujejo se tudi nenehne napovedi o uvedbi dodatnih finančnih in administrativnih bremen, na primer dviga davkov od dohodkov pravnih oseb, negativna sprememba dohodninske zakonodaje in tako dalje. Dodatno izpostavljamo tudi vpliv nove ureditve na delovne pogoje in skrb za zdravje obrtnikov samostojnih podjetnikov ter vseh drugih, ki dela ne opravljajo kot zaposleni 2. Za njih podaljšanje obdobja obremenitve s stroški zaradi bolniških nadomestil pomeni tudi to, da se bodo na delo vračali, še preden bodo ozdraveli, ker si drugega ne bodo mogli privoščiti. Na zdravstveno stanje posameznika vpliva mnogo dejavnikov, ki se med seboj prepletajo, od preventive, dostopnosti do zdravstvenega sistema v državi ter zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Zato je nepravično, da se krivda za visoko stopnjo absentizma in domnevno znižano stopnjo varnosti in zdravja pri delu vali izključno na delodajalce. Ti so namreč v skladu s področno zakonodajo za delavce dolžni skrbeti ne glede na dolžino kritja bolniškega nadomestila v breme delodajalcev. Pri tem seveda veliko pove podatek, da je le tri odstotke boleznin posledica poškodb na delu in poklicnih bolezni. Prav tako se je po podatkih NIJZ dolžina odsotnosti delavcev zdela od leta 2022, ko je veljalo krajše obdobje, obremenitev delodajalcev znižala. Druga rešitev, ki ji nasprotujemo, pa je omejitev višine nadomestila med začasno zadržanostjo z dela. Sprejeti zakon namreč določa, da višina nadomestila ne sme biti višja od dva in pol-kratnika zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji. S tem se spreminja višina nadomestila, ki je bila pred sprejetjem tega zakona omejena s plačo, ki bi jo zavarovanec dobil, če bi delal. Taka sprememba je neutemeljena in med prejemnike nadomestila vnaša neenakost z vidika razmerja med plačanimi prispevki za socialno varnost in višino izplačanega nadomestila. Samo v tem primeru bo namreč po novem izplačilo limitirano ne glede na osnovo, od katere se plačujejo davki. Zato v Državnem svetu zakonu odločno nasprotujemo in pozivamo poslanke in poslance, da o sprejetih rešitvah še enkrat premislijo in ob ponovnem odločanju zakona ne izrečejo podpore. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Zahtevo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo in za predstavitev mnenja dajem besedo podpredsedniku odbora mag. Deanu Premiku. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav! Odbor za zdravstvo je kot matično delovno telo obravnaval zahtevo Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin, ki ga je Državni zbor sprejel na 15. seji. Predstavnik Državnega sveta je podal dopolnilno obrazložitev zahteve, poudaril je, da bo podaljšanje bolniške odsotnosti v breme delodajalca z 20 na 30 dni ponovno in dodatno bremenilo slovensko gospodarstvo, ki je trenutno izpostavljeno visoki ravni tveganj in negotovosti. Predstavnik Vlade je povedal, da razlogov za veto Državnega sveta ni. Vlada Državnemu zboru predlaga, da ob ponovnem odločanju zakon podpre. V razpravi je bilo izpostavljeno, da tako imenovana omnibus oblika zakona res ni najustreznejša, vendar pa je glede na številne rešitve, ki jih zakon prinaša, v sedanji situaciji nujna. strani opozicije je bilo izpostavljeno, da je zakon nastal predvsem zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki povzroča 140-milijonsko izgubo ZZZS. Zakon ni usklajen, sprejema se po nujnem postopku in nima cilja skrajševanja čakalnih vrst. Za reševanje navedenih problematik v okviru zakona bi bilo potrebno spremeniti več sistemskih zakonov. Absentizem se rešuje tudi s skrajševanjem čakalnih vrst, podaljšanje bolniške odsotnosti v breme dajalca z 20 na 30 dni pa tega problema ne rešuje. Večina razpravljavcev je menilo, da je zakon eden boljših. Pripravljen je z namenom, da na transparenten način pomaga ljudem, zato se je tudi sprejemal po nujnem postopku. Ureja pomembna področja, in sicer: dodatke za povečan obseg dela šolajočim do 18. leta bo nov obvezen zdravstveni prispevek plačevala država; uvaja obvezno dežurstvo za vse zdravnike v javni mreži; ob izrednih razmerah omogoča začasno premestitev zdravstvenih delavcev in prepoved dela pri drugih delodajalcih; uvaja dodatke za povečan obseg dela zdravstvenih delavcev na primarni ravni; omogoča razpis zdravniških specializacij ter lažje zaposlovanje tujih 3. TRAK: (SB) – 9.10 (Nadaljevanje) zdravnikov, omejuje višino bolniškega nadomestila, uvaja upravni in sistemski nadzor v domeni Ministrstva za zdravje in omogoča ministrstvu dostop do podatkov ZZZS. V zvezi z navedbami državnega sveta so razpravljavci menili, da delodajalci z nizko stopnjo absentizma ne bodo imeli težav, tisti z visokim absentizmom pa bodo morali sprejeti ustrezne ukrepe za zmanjšanje. Vlada že pripravlja zakon za hitrejše in boljše vračanje na delo. Odbor je sprejel mnenje, da je Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela, sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin ustrezen. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade kot predlagateljice zakona, dr. Valentini Prevolnik Rupel, ministrici za zdravje. Izvolite. DR. Spoštovani, hvala za besedo. Uvodoma bi rada poudarila, da interventni zakon, o katerem boste poslanke in poslanci danes še enkrat odločali, vsebuje nujne in ciljno usmerjene ukrepe v zdravstvu, s katerimi se odločilno vpliva na organizacijo zdravstvenega sistema glede zahteve Državnega sveta o ponovnem odločanju Državnega zbora o interventnem zakonu pa bi rada v nadaljevanju izpostavila nekaj pojasnil. Z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter vzporedno novelo Zakona o delovnih razmerjih, ki se uporablja ta od 1. marca 2022 je bilo določeno skrajšanje obdobja izplačevanja nadomestila v breme delodajalca iz 30 na 20 dni, vendar je bilo že v postopku sprejemanja novel opozorjeno, da bo zdravstvena blagajna s krajšanjem obdobja občutno dodatno obremenjena. Naraščajoči stroški iz naslova absentizma dejansko pomenijo krčenje obsega zdravstvenih storitev, ki so pravica iz OZZ, kar posledično najbolj prizadene prav zavarovance. Ob tem naj pojasnim še, da je začrtana ureditev primerljiva z ureditvijo v številnih evropskih državah. Vlada nasprotuje tudi navedbam, da skrajšanje obdobja prejemanja nadomestila plače v breme delodajalcev ne vpliva na odgovornost delodajalca za svojega delavca v smislu varnosti in zdravja pri delu. absentizma vpliva tudi odsotnost ustreznih strukturnih ukrepov za prilagoditev delovnih mest. Z razbremenitvijo delodajalcev so se negativne posledice nezadostne skrbi delodajalca za zagotovitev varnosti in zdravja prenesle v solidarnostni sistem OZZ, kar ni v skladu z namenom in cilji obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dodatno je Državni svet izrazil nenaklonjenost glede določitve zgornjega limita nadomestila. Poudariti moram, da so vsa druga socialna zavarovanja, recimo pokojninsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo omejena navzgor. Določitev zgornje meje ne ustvarja neenakosti med vplačniki v sistem zdravstvenega zavarovanja, saj ukrep sledi načelu solidarnosti, legitimnemu in prevladujočemu javnemu interesu ter je namenjen stabilizaciji javne zdravstvene blagajne. Primarni namen nadomestila je ohraniti stabilen socialni položaj delavca, tudi kadar je ta začasno zadržan od dela oziroma zagotoviti, da se posamezniku, ki se je znašel v neugodnem socialnem položaju, z aktivnim delovanjem države zagotovijo možnosti za dostojno življenje oziroma odpravlja tveganja, da bi se socialna ogroženost posameznika bistveno poglobila. S postavitvijo kapice pa se zagotavlja, da sredstva, ki se zbirajo v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ostajajo na voljo predvsem za zdravstvene storitve, kar je primarni namen zdravstvenega zavarovanja. Vlada glede na navedeno Državnemu zboru predlaga, da ob ponovnem odločanju Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin, podpre. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu mag. Karmen Furman. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Glede na izglasovan veto Državnega sveta na Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin, danes torej ponovno odločamo o predmetnem zakonu. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo že na matičnem odboru kakor tudi kasneje na sami seji Državnega zbora v okviru obravnave predmetnega zakona opozarjali na njegovo škodljivo in mestoma celo ustavno sporno vsebino ter nesprejemljivost posameznih določb, na kar vas je v svojem mnenju opozorila tudi zakonodajnopravna služba Državnega zbora, glede na številne pozive deležnikov z vsebino zakona na koncu ni bil zadovoljen praktično nihče, razen koalicije. In kar je najpomembnejše, zakon, ki ste ga naslovili celo kot interventni na področju zdravstva, kljub kaosu, ki ga imate, ne rešuje praktično ničesar, predvsem pa v ospredje ne postavlja pacienta. V naši poslanski skupini smo ministrico ob obravnavi zakona med drugim pozvali k pojasnilom, kateri ukrepi v zakonu bodo izboljšali storitve v zdravstvu, da bodo ljudje hitreje in lažje prišli do pomoči, ko jo potrebujejo. Odgovora nismo prejeli. Kljub vašim pompoznim predvolilnim obljubam o ureditvi razmer v zdravstvu in skrajševanju čakalnih vrst, pa le te še nikoli niso bile tako dolge. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje še nikoli ni bilo toliko ljudi brez družinskega zdravnika, pa čeprav naj bi bila prav ureditev razmer na področju družinske medicine še posebna prioriteta vašega dela. Pod vašo Vlado zdravstvene reforme očitno pač ne bo. Nad njo je sedaj obupala tudi predsednica države. Namesto reforme so državljani v tem letu dobili rekordno inflacijo, višje in nove davke ter obilno financiranje tistih nevladnih organizacij, ki so vam pomagale priti na oblast. Vaš zdravstveni eksperiment skrajševanja čakalnih vrst, ki se zgolj podaljšujejo, pa je, kot kaže, očitno najbolj draga in hkrati zgrešena poteza te Vlade, za katero ste že porabili več kot 160 milijonov proračunskega denarja. Javno zdravstvo vam tako razpada in edina omembe vredna sprememba, ki ste jo doslej uspeli izvesti na tem področju, je, da ste ljudem v prihajajočem letu uzakonili nov obvezen zdravstveni davek, ki ga bodo morali plačevati vsi aktivni delovni državljani in upokojenci. Predmetni zakon, ki je bil pripravljen brez socialnega dialoga in iskanja kompromisov med deležniki, ki ga bodo morali izvajati, v zakonodajno proceduro pa vložen z zlorabo poslovniških določil glede nujnosti postopka, v bistvu rešuje zgolj tehnično podlago za pobiranje novega davka, ki ste ga uzakonili ljudem, kljub dejstvu, da ste ljudem uvedli nov zdravstveni davek, za kar se bo nenazadnje v zdravstveno blagajno steklo še več denarja, s tem zakonom sedaj še dodatno obremenjujete gospodarstvo, zamikate nujno, nujno potrebne zdravstvene investicije in ljudem jemljete že pridobljene pravice. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zato zakona s takšno vsebino nikakor ne moremo podpreti

Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni, ministrica, kolegice in kolegi! Ko je predlog zakona prispel v obravnavo v Državni zbor, so se nanj ostro odzvali številni deležniki najprej v zdravstvu, zdravniki, ostali delavci v zdravstvu, farmacevti, sindikati, občine, gospodarska združenja in vsi in vsi so opozorili, da gre zakon v napačno smer. V zakonodajnem postopku se je sicer zakon spreminjal, nekoliko izboljšal predvsem pod pritiski prej naštetih, vendar še vedno ne vsebuje tistega najbolj pomembnega, hitrejša dostopnost do zdravnika. Torej ni čudno, da je nanj Državni svet izglasoval veto. Državni svet je tudi opozoril na podaljševanje obdobja, ko se bolniško nadomestilo izplačuje v breme delodajalca z 20 na 30 dni in omejitev višine nadomestila na 2,5-kratnik bruto plače, pri čemer pa prispevki, ki se v ta namen plačujejo, ostajajo navzgor neomejeni. Podaljševanje obdobja bolniške odsotnosti v breme delodajalca bo za gospodarstvo pomenilo 5. TRAK: (DAG) – 9.20 po preliminarnih ocenah skoraj za 80 milijonov evrov na leto. Državni svet tudi opozarja, da bo to ponovno in dodatno obremenilo slovensko gospodarstvo, ki je trenutno izpostavljeno visoki ravni tveganj in negotovosti, gospodarskemu ohlajanju, visoki inflaciji, visokim cenam energentov in seveda posledicam avgustovskih poplav. Poleg tega se glavnina sredstev za investicije, ki so bila predvidena z Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovenskem zdravstvu v letih 2021-2031, zamika za štiri leta; namesto da bi bila glavnina investicij izvedena med leti 2024-2026, se s tem zakonom zamika na 2028-2031. Dotrajane prostore in naprave bi morali posodobiti in zamenjati že veliko prej, zato takšni zamiki niso sprejemljivi. Seveda ogrožajo zdravje in varnost pacientov. Naj opozorimo še na en ukrep, ki so ga kot negativnega izpostavile občine. Z letošnjim letom se bo izteklo obdobje dodeljevanja dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo. Kot so zapisali v Združenju občin Slovenije, se s predlagano spremembo povzroča škoda na primarni ravni. Občine izvajajo veliko aktivnosti za ohranitev in izboljšanje zdravstvenih storitev na primarni ravni za vzpostavitev dobrih delovnih pogojev, ki bi privlačili mlade, tudi z vzpostavitvijo zdravstvenih postaj v manjših in bolj oddaljenih občinah. Z odvzemom tega dodatka pa se delo na tem področju še bolj otežuje in kader, ki ga primanjkuje v v celi državi, se bo tako še težje odločil za delo v oddaljenih krajih. Torej, razlike med regijami se bodo še povečale. Zakon se je sprejemal po nujnem postopku in pričakovali bi, da bo zato z vso nujnostjo reševal najbolj pereče težave v zdravstvenem sistemu. Čakalne dobe in boljša dostopnost do zdravnika, boljša organizacija dela v javnih zdravstvenih zavodih, digitalizacija, teh se zakon ne loteva oz. se jih loteva le v manjši meri s poenostavitvijo postopkov za prihod tujih zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev. To podpiramo, vendar zakon na drugi strani tudi predčasno ukinja ukrep za skrajševanje čakalnih vrst, s s čimer, pravi predlagatelj, ta ukrep ne prinaša želenega rezultata, zato ga ukinja. V Novi Sloveniji mislimo, da bi ga morali nadgraditi. Veliko bolj se seveda zakon ukvarja tudi z novim obveznim zdravstvenim prispevkom, ki ste ga uzakonili letos poleti. Zaradi vsega povedanega bomo v Novi Sloveniji ponovno glasovali proti temu zakonu, saj ne odpravlja ključne težave, to je boljša dostopnost bolnikov do zdravstvenih storitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Mag. Bojana Muršič bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Hvala lepa, predsednica, za besedo. Spoštovana ministrica, kolegice in kolegi! Pretekli teden smo zakonskemu predlogu šolsko odmerili zadostno oceno in ga podprli. Ni razloga, da bi teden dni kasneje mislili in ravnali drugače. Zakon si zasluži podporo zaradi nekaterih rešitev, ki so nujne, saj se morajo uveljaviti že čez dober teden dni, vezane so predvsem na prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Sem sodijo tudi podaljšanje nekaterih že veljavnih spodbud za time družinske medicine in na nekatere specializante, pa tudi nekaj novih rešitev, ki bodo izvajalcem olajšali pridobivanje kadra iz tujine in jim znižali stroške postopkov. Ne pozabimo posebej izpostaviti dveh pozitivnih ukrepov, ki ju ta zakon vendarle prinaša,

kot drugo pa obvezno vključitev koncesionarjev v opravljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Vsakič, ko se omeni javno zdravstvo, torej sledi pripomba, ali so njegov del tudi koncesionarji zasebniki. Ker to drži, je vsekakor prav, da se razporedijo tudi delovna bremena, dežurstva, nujni primeri in potrebe po stalni prisotnosti. Tisti koncesionarji, ki zavračajo sodelovanje v neprekinjenem zdravstvenem varstvu, se očitno ne čutijo del javnega zdravstva, katerega bistvo je, da pacient ne more izbirati in mora biti stalno dostopno vsem. Še vedno pa menimo, da bi interventni zakon moral narediti več in našega razočaranja nad tem tudi ne moremo skrivati. Že večkrat smo omenili nujno spoštovanje socialnega dialoga in vedno znova moramo poudariti, da je bilo potrebno precej prizadevanj, da ni prišlo do posega tudi v višino bolniških nadomestil. Predvsem pa grenak priokus pušča dejstvo, da zakon ne vsebuje ukrepov s katerimi bi lahko vsem tistim, ki so že v bolniškem staležu, lahko zagotovili hitrejše zdravljenje. Ključna težava slovenskega javnega zdravstva, natančneje, javnih izvajalcev zdravstvenih storitev, je in ostaja njihova nezmožnost organizirati se za večjo storilnost in to storilnost tudi uspešno nagrajevati. Z orodji, ki jih imajo na voljo, in obveznostmi, ki so jim naložene, naj bi tekmovali z zasebnimi izvajalci, ki jih lahko organizirajo fleksibilno in se pri opravljanju storitev vedejo selektivno glede na finančni izplen. To ni več tekmovanje v dveh različnih kategorijah, to sta dva povsem različna športa, zato že omenjeno zaostreno izdajanje soglasij in obvezna vključitev koncesionarjev v neprekinjeno varstvo pomagata omiliti ta ukrep, a sama po sebi sta še vedno premalo. Druga ključna težava je financiranje. Denar namreč kljub več desetletnemu in letnemu ponavljanju še vedno ne sledi pacientu. Plačila, dodatki in nagrade, ki jih vsakokratno vodstvo ministrstva vedno znova izbere kot orodje, nagrajujejo pavšalno izbrano določeno specializacijo ali pa število opredeljenih pacientov namesto števila opravljenih storitev. Malo, premalo je storjenega, da bi bilo financiranje izvajalcev vezano na dejansko opravljeno delo, njegova pravočasnost in kakovost. Na teh področjih Socialni demokrati v prihodnjem letu pričakujemo bistven premik. Kot rečeno, v Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo zakon podprli tudi pri ponovnem odločanju. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja poslanska skupina Levica, v njenem imenu kolegica Nataša Sukič, izvolite. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala lepa, predsedujoča. Lep pozdrav! Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin med drugim prinaša nekatere pravne podlage za uvajanje obveznega zdravstvenega prispevka in več denarja za zdravstveno blagajno. S ciljnimi ukrepi pa omogoča večjo dostopnost do zdravstvenih storitev, na prste pa vsaj malo stopa dvoživkam. Hkrati znova podaljšuje obdobje prejemanja bolniških nadomestil v breme delodajalca z 20 na 30 dni ter omejuje višino nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. Ti dve rešitvi sta zmotili predstavnike delodajalcev v državnem svetu, ki so predlagali odložilni veto. Državni svet kot argument za nasprotovanje zakonu navaja, da se o ukrepih predlagatelj predhodno ni posvetoval in uskladil s predstavniki gospodarstva, čeprav bodo ukrepi gospodarstvo bistveno prizadeli. Podaljšanje bolniške odsotnosti v breme delodajalca naj bi povzročilo dodatnih 80 milijonov evrov stroškov letno gospodarstvo pa je že dodatno obremenjeno z inflacijo in visokimi cenami energentov. Državni svet seveda dobro ve da je do spremembe obdobja prejemanja bolniških nadomestil v breme delodajalca iz 30 na 20 dni prišlo tik 7. TRAK: (TB) in to brez socialnega dialoga, zato je sklicevanje Državnega sveta na to, da se predlagatelj predhodno ni posvetoval z gospodarstveniki, cinično sprenevedanje in uveljavljanje dvojnih standardov. Še bolj osupljivo je, da delodajalske organizacije nasprotujejo omejitvi višine nadomestila med začasno zadržanostjo od dela na 2,5-kratnik zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, s čimer bi zdravstvena blagajna prihranila približno 11 milijonov evrov na letni ravni delodajalcem in Državnemu svetu, ki očitno ščiti lobiste in ne interesa delavk in delavcev v proizvodnji, na gradbiščih, negovalk in negovalcev v domovih starejših občanov, šoferjev, čistilk, prodajalk in prodajalcev, medicinskih sester, učiteljic in učiteljev, delavcev v administraciji, v javni upravi in tako naprej, skratka, ki brezsramno ščiti družbene elite, ne vidi pa delovnih ljudi z minimalnimi, nizkimi ali srednjimi dohodki, so ekscesi, ki so, ko so bila nadomestila za bolniško odsotnost izplačana celo v višini 21 tisoč evrov mesečno, pač sprejemljivi. V tem očitno ne vidijo družbene neenakosti niti tega, da tovrstne anomalije resno nažirajo javno zdravstveno blagajno, ki že tako in tako poka po šivih. Vse to pa na lastni koži občutijo pacienti, ljudje nižjih slojev in tudi srednjega razreda, ki niso v situaciji, da iščejo medicinsko pomoč pri privatnikih z dobro naloženo bančno kartico v žepu. V Levici smo na diametralno nasprotnih stališčih kot Državni svet. Veseli nas, da z zakonom razveljavljamo spremembo t. i. Lex Bandelli, ki jo je, kot rečeno, v začetku leta 2022 na račun hudega siromašenja javne zdravstvene blagajne, ta poseg je v blagajno zvrtal luknjo za približno 100 milijonov evrov letno, v imenu dobrikanja kapitalu, dobesedno izsilila neoliberalna politična opcija. 30 dni kritja bolniške s strani delodajalca je bil pred tem dogovor, dosežen v socialnem dialogu leta 2022, uzakonjen, odstop od tega družbenega dogovora pa se je zgodil brez socialnega dialoga. V takrat krepko visečem parlamentu. Pozdravljamo tudi družbeno pravično uvedbo zgornje meje na najvišjo možno bolniško nadomestilo, ki je enaka meji za najvišjo porodniško in najvišjo pokojnino, to je 2,5-kratnik povprečne bruto plače.

Spoštovani, hvala za besedo. Torej danes bomo znova odločali o Zakonu o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela, sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin. Razlog zaradi katerega smo danes tukaj, predvsem del, ki posega na področje dela in sociale. Državni svet je namreč zoper omenjeni zakon izglasoval veto, ker po njihovem mnenju ni bilo ustrezno voden socialni dialog. Če prevedem njihove besede: Državni svet je dal veto, ker delodajalce vlada ni vprašala za dovoljenje, ali lahko odvzame pravico, ki jim je bila dodeljena zgolj za začasno začasno in brez socialnega dialoga. Torej, ali lahko vrne dodeljeno začasno pravico v prvotno stanje, kot je bila prisotna v Sloveniji 30 let, do marca 2022? Če se vrnemo malo nazaj, je pomembno izpostaviti, da je julija 2020. Takratni direktor zdravstvene..., ZZZS-ja, Marjan Sušelj opozoril, da bo v zdravstveni blagajni tudi zaradi spornega začasnega ukrepa do konca leta nastala 270 milijonska luknja. Če poenostavim, ZZZS je sredstva iz zdravstvene blagajne zaradi ukrepa, ki ga danes odpravljamo, namesto za zdravstveno varstvo državljank in državljanov, namenjal za kritje bolniških odsotnosti, tistih v bolniških odsotnosti, ki so jih 30 let že plačevali delodajalci. nismo mi tisti, ki blagajno praznimo, kar se nam velikokrat očita, tudi zaradi preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek. Največji kamen spotike za Državni svet je torej podaljšanje obdobja prejemanja nadomestila za začasno zadržanost od dela v breme delodajalcev z 20 na 30 dni in omejitev višine tega nadomestila na dva in pol-kratnik zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji. Očitno nekatere državne svetnike ne zanima, da s tema dvema ukrepoma, ki jima na veliko nasprotujejo, zagotovimo več sredstev za zdravstveno varstvo naših državljank in državljanov. Tej Vladi, ki seveda nosi odgovornost za politiko zdravstvenega varstva, je še kako pomembno zagotavljanje stabilnosti delovanja zdravstvene blagajne in zagotavljanje virov za za realizacijo košarice pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja. Zato nas veseli, da bodo primeri, ko nekdo prejema več kot 20.000 evrov bolniškega nadomestila na mesec, kmalu preteklost. Opozarjamo še, da je ureditev, po kateri naj bi delodajalec oziroma samostojni zavezanec kril breme nadomestila za prvih 30 delovnih dni začasne zadržanosti od dela, primerljiva z ureditvijo v številnih drugih evropskih državah, v nekaterih državah pa vključitev obveznega zdravstvenega zavarovanja v financiranje nadomestila plač nastopi še pozneje. Zakon, o katerem danes ponovno odločamo, naslavlja še veliko več kot le ureditev nadomestila za bolniške odsotnosti. Prinaša številne dobre ukrepe, ki kličejo po njihovi čimprejšnji vpeljavi v prakso in so namenjeni izključno boljši in hitrejši zdravstveni obravnavi pacienta z namenom izboljšanja dostopnosti in organiziranosti zdravstva, kar je nujno izhodišče za krajšanje čakalnih dob. V predlogu zakona najdemo ukrepe, kot so olajšanje pogojev za pridobivanje zdravstvenega kadra iz tujine; v neprekinjeno zdravstveno varstvo se bodo morali vključevati vsi zdravniki, ki so zaposleni v javni zdravstveni mreži; predlaga se podaljšanje dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine; ponovno se uvaja dodatek za bolj obremenjene ambulante družinske medicine ter otroške in šolske dispanzerje; nadgrajuje se že sprejete ukrepe razbremenitve družinskih zdravnikov; zagotavlja se pravna podlaga za organizacijo zdravstvenega varstva v primeru naravnih in drugih nesreč, na primer poplav, kot smo jih bili deležni avgusta letos, in še veliko več. Zakon tako po naši oceni v največji možni meri upošteva potrebe pacientov, obenem pa ne pozablja na zaposlene v zdravstvu, ki so ključni dejavnik zagotavljanja dostopne in kakovostne zdravstvene storitve. Dobrobit pacientov in zdravstvenih delavcev pa je hkrati edini kriterij, po katerem gre ta zakon presojati. Za konec ponovno poudarjamo, da je v Gibanju Svoboda ohranitev in krepitev kakovostnega in za vse dostopnega javnega zdravstva ena od glavnih programskih prioritet, od katerih ne odstopamo. Ko smo oblikovali koalicijo, je bilo to glavno vodilo. Poslanci Gibanja Svoboda bomo predlog zakona ponovno soglasno podprli, saj želimo delati prave stvari tudi na račun manjšega števila všečkov.

o Zakonu o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Opozarjam vas, da mora pri ponovnem odločanju skladno z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije za sprejetje navedenega zakona glasovati večina vseh poslancev zbora, to je 46 ali več. Glasujemo.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev 9. TRAK: (SC) – 9.40 (nadaljevanje) s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja kolegu Radu Gladku. Izvolite. Spoštovana predsednica, predstavnika Vlade, kolegice in kolegi, prav lep pozdrav! Vlada dr. Roberta Goloba je spomladi letos sprejela predlog novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki ga je nato sprejel Državni zbor. Delodajalske organizacije so tekom usklajevanja v okviru Ekonomsko-socialnega sveta opozarjale na posebnosti posameznih poklicev, oz. načinov dela in pričakovale, da se te posebnosti uredijo s podzakonskimi akti. Tekom obravnave zakona v Državnem zboru smo vsi poslanci izkazali strinjanje s potrebo, da se z ustreznim zakonom uredi to področje in onemogoči zlorabe. Poslanci opozicije pa smo opozarjali na določene neživljenjske obveznosti, ki jih zakon določa in so se v praksi izkazale za upravičene. Zakon je stopil v veljavo 20. novembra in vzbudil veliko zanimanje medijev ter povzročil negativne odzive zaposlenih in delodajalcev. Že pred izvedbenim datumom zakona so se v javnosti pojavljala veliko vprašanj o njegovi življenjskosti. Pomisleke so izražali delodajalci in zaposleni. Predstavniki različnih podjetij so opozarjali na neizvedljivost predlaganega načina evidentiranja. Ponudniki programskih rešitev za evidentiranje delovnega časa pa so zaznavali enormno povečanje povpraševanja, 25 podjetij pa naj bi na podlagi predhodnih inšpekcijskih nadzorov in trenutno veljavnega zakona moralo plačati globo in naslednji dve leti delovni čas beležiti elektronsko. Očitno pa je tudi inšpekcijske službe poškropil kozmični dež in povzročil napako v informacijskem sistemu, saj naj bi po novem bila v prekršku samo tri podjetja. V Državnem zboru smo na 57. izredni seji 7. decembra letos obravnavali Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki smo ga vložili v Slovenski demokratski stranki. kljub temu, da so nestrinjanje z veljavnim zakonom izrazili tudi predstavniki Vlade kot na primer minister Han ter Boštjančič, kakor tudi prvi med ministri, predsednik Vlade dr. Golob, ste poslanke in poslanci koalicije, predlog zakona zavrnili. Različne poklicne skupine še naprej opozarjajo na nepotrebno potrato delovnega časa za vodenje evidenc, dodatne stroške za nadgradnjo in vzpostavitev sistema za nadzor delovnega časa ter določene obveznosti iz naslova evidenc, ki so v praksi praktično neizvedljive. V panogi gostinstva in turizma poudarjajo, da so veljavne obveznosti iz naslova štempljanja pri njih neizvedljive in zaznavajo pa tudi upad prometa. Vlada pa se na kritike ne odziva. Bere maile, ki jim jih pošiljajo nezadovoljni delavci in delodajalci, in čaka, da minejo trije meseci. Neodvisne inšpektorje poziva, naj ne ukrepajo po novem zakonu. Predsednik Vlade pa v ponedeljek v sklopu odgovora na poslanska vprašanja pravi: "Kar se kaže na terenu, bomo zelo upoštevali, ker danes izvajamo aktiven nadzor, aktivno kontrolo, če hočete, kako se zakon izvaja v praksi. In ko se bodo pokazali rezultati, bomo šli tam, kjer je potrebno, v izboljšave." In to naj bi bilo po vaše predvidljivo poslovno okolje? V Slovenski demokratski stranki smo znani po tem, da ne mečemo puško v koruzo, zato je pred vami ponovno predlog spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Bistvo predloga, ki je pred vami je črtanje členov zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki urejajo evidentiranje delovnega časa. Na ta način obveznosti delodajalcev in delojemalcev postavljamo v čas pred sprejemom zadnje novele zakona. črtanjem omenjenega zakona se bo slovenskemu gospodarstvu omogočilo, da se namesto z nepotrebno birokracijo ukvarja z rešitvami, kako dvigniti produktivnost in ustvariti večjo dodano vrednost na zaposlenega. Vse reprezentativne delodajalske organizacije so v skupni izjavi ponovno izrazile podporo našemu predlogu. V Slovenski demokratski stranki upamo, da boste tudi poslanke in poslanci koalicije ravnali enako, kot ste pri ponovljenem glasovanju o usklajevanju socialnih transferjev ter naš predlog zakona tokrat podprli. S podporo zakonu ne boste povzročili nikakršne škode proračunu, boste pa preprečili nadaljnjo škodo, ki jo 10. TRAK: (SB) – In za konec, upam, da Rado ne bo v tretje stal tu pred vami na isto temo in upam, da star pregovor, ki pravi: "V tretje gre rado" res drži. Hvala. Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade, Danu Juvanu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem! Uvodoma naj poudarim, da danes obravnavamo popolnoma enak predlog kot ga je Poslanska skupina SDS predlagala na eni izmed prejšnjih sej in na katerega je vladna stran podala vse odgovore, Državni zbor pa je predlog zavrnil kot neustrezen za nadaljnjo obravnavo. Danes torej obravnavamo popolnoma enak predlog, okoliščine pa se niso spremenile. Vlada zopet pojasnjuje, da v tem trenutku ni realno izkazane potrebe po spremembi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter da bo, kot je bilo že večkrat pojasnjeno, po treh mesecih spremljanja izvajanja novele in preučitvi vseh prejetih pripomb na novelo, torej v začetku naslednjega leta ponovno ocenila stanje in na podlagi dejstev po potrebi pristopila k novi noveli. Namen zakona namreč ni oviranje gospodarstva ali oteževanje dela, ampak vzpostavitev verodostojnih evidenc, ki jih inšpektorat za delo v primeru kršitev delovnega časa potrebuje za zagotavljanje zakonsko opredeljenih delavskih pravic ter za vzpostavitev reda tam, kjer se te kršitve najbolj množično pojavljajo. Težave z evidencami bodo imela samo tista podjetja, ki ne spoštujejo določil zakona o delovnih razmerjih v zvezi z delovnim časom, odmorih in zakonsko določenih minimalnimi počitki. Zopet poudarjam, da je inšpektorat za delo v zadnjem desetletju v svojih poročilih redno opozarjal, da so obstoječe evidence pomanjkljive in da so spremembe zakona nujne, da mora biti delovni čas bolj natančno beležen je države članice opozorilo tudi sodišče EU, ki je leta 2019 članicam naložilo bolj natančno evidentiranje delovnega časa. V skladu s tem je k spremembam tega zakona že leta 2019 pristopila vlada Marjana Šarca, ko se je na Ekonomsko-socialnem svetu s tem namenom ustanovila pogajalska skupina. Ta ista pogajalska skupina se je v času, ko je vlado vodila SDS, sestala še petkrat. V tem času je uspelo Ministrstvu za delo, takrat pod okriljem stranke NSi, med socialnimi partnerji uskladiti razširjeno vsebino evidenc, o kateri se danes pogovarjamo. Z nastopom aktualne vlade pa je ostalo odprto le še vprašanje obveznega elektronskega vodenja evidenc, ki ga je uspešno razrešilo aktualno vodstvo ministrstva in s tem pridobilo končno soglasje delodajalcev in sindikatov k celotnemu zakonu. Zopet torej poudarjam, da so delodajalske organizacije po tem, ko so bile od leta 2019 v zglednem in korektnem socialnem dialogu aktivno vključene v usklajevanje zakona septembra leta 2022 podala soglasje k vsebini tega zakona. Vsebinsko pa še enkrat, spremembe, ki so se začele uporabljati 20. 11. 2023 niso uvedle štempljanja. Obveznost dnevnega vodenja evidenc ostaja že od leta 2006. Neupoštevanje in nepoznavanje zakona iz leta 2006 torej ni problem novele, ki je začela veljati letos, ampak razkriva hujši in globlji problem, ki ga imajo mnogi delodajalci s spoštovanjem pravil glede delovnega časa. Ključna sprememba, ki je začela veljati letos, je, da mora biti odslej jasno zabeleženo, od kdaj do kdaj je bilo delo opravljeno, da se lahko v primerih prijavljenih kršitev v nadzoru preveri, ali so bile zagotovljene pravice do obveznih počitkov, plačilo nadurnega ali nočnega dela ter drugih pravic in omejitev v zvezi z delovnim časom, ki izhajajo iz zakona o delovnih razmerjih. Zakon za to ne bo bistveno vplival na podjetja, ki spoštujejo prosti čas in dostojanstvo svojih delavcev, bo pa vplival na tiste delodajalce, ki tega spoštovanja nimajo. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija krščanski demokrati, v njenem imenu kolega Aleksander Reberšek. Hvala lepa za besedo. Zaposleni in delodajalci opozarjajo, da je novela zakona o evidencah, ki je bila sprejeta 21. aprila letos, prinesla nepotrebno evidentiranje skoraj vsakega premika zaposlenega. Spremembe so neživljenjske, prinašajo dodatno administrativno breme, hkrati pa ne pomenijo večje pravne varnosti za zaposlene, kar naj bi bil njihov osnovni namen. Za vse to nas v Novi Sloveniji niti ne čudi. Zakon ne pišejo ljudje, ki nimajo ene ure dela v gospodarstvu, njihova prva zaposlitev pa je poslanec Državnega zbora. In takšni ljudje nam tudi vladajo. V Novi Sloveniji smo vladnemu zakonu nasprotovali že od samega začetka. Ob obravnavi pa smo vložili amandmaje, ki bi odpravili neživljenjsko dodatno štempljanje. Zato se ne izgovarjajte na Novo Slovenijo, da smo mi krivi. Zadnjo piko v tem zakonu ste napisali 11. O neživljenjskem štempljanju je nekaj dni pred začetkom uporabe zakona govoril tudi Matjaž Han, ki je zatrdil, da je zakon neizvedljiv. Podjetja ne vedo, kako naj ga realizirajo in tudi delavci bodo imeli zaradi tega zakona težave. Že tako imamo veliko gospodarskih in ekonomskih težav. Zato se mi ne zdi v redu, da sprejemamo nek zakon samo za to, da bomo lahko naredili kljukico, v bistvu pa je neživljenjski. Robert Golob pa je na srečanju gospodarstva na Brdu napovedal spremembo zakona o evidentiranju delovnega časa. Ob vsem tem se sprašujem, kaj za vraga počnete v Vladi Roberta Goloba? Nekaj spremenite, glasujete, potem vidite kaj ste naredili in razmišljate, kaj pa zdaj, podjetjem in zaposlenim pa z vsem tem povzročate stroške in pa tudi negotovost. Petra Juvančič iz Združenja menedžer je dejala: "Dober gospodarstvenik vodi ekipo na podlagi rezultatov ne na podlagi minut prisotnosti." Kaj vam je še treba povedati spoštovana koalicija, da boste razumeli, da v tem hramu demokracije sprejemate neživljenjske zakone. Ali boste še naprej sledili Luki Mescu, ki pravi, "Zakona ne bomo ustavljali, bomo pa naredili naslednje: odprli bomo elektronski predal, na katerega bodo lahko vsi, ki bodo naleteli na težave, sporočili predloge. Po potrebi bomo zakon, če bo potrebno, čez tri mesece odprli in ga popravljali." Kakršna stranka, takšna tudi rešitev. Nadalje, inšpektorat naj bi ta čas na terenu, inšpektorat V teh treh mesecih naj bi Inšpektorat Republike Slovenije za delo na terenu deloval predvsem svetovalno, torej svetoval podjetjem, kako naj zakon uporabljajo. Kaj se dogaja v praksi? Inšpekcija je do sedaj izdala že 25 pravnomočnih odločb zoper kršitelje. Med njimi je tudi Mestno gledališče ljubljansko, ki so mu našli 15 minutno kršitev počitka. Mestno gledališče ljubljansko so kaznovali, ker počitek med enim in drugim delovnim dnem v dveh primerih ni trajal 12 h, pač pa 11 h in 45 min. S čim se mi ukvarjamo v tej državi? Namesto, da bi izboljševali poslovno okolje, da bi pri nas podjetja investirala, da bi zaposleni lahko prišli do boljših in bolje plačanih delovnih mest, podjetja dodatno obremenjujemo z birokratskimi nesmisli. Zaradi nekaj kršitev delavskih pravic takrat, ko potegne 900 tisoč zaposlenih v Sloveniji in preko 220 tisoč poslovnih subjektov, po vaših navodilih morajo evidentirati vsak premik. Jaz sem prepričan, da obstajajo podjetja, ki kršijo delovnopravno zakonodajo, ampak potrebno bi bilo kaznovati tiste, ki zakonodajo kršijo, s tem zakonom pa kaznujemo vse. Zaradi nesposobnosti Luke Mesca, kazen za vse, ne zgolj za peščico. Je to tisto vrhunsko menedžeriranje te Vlade, o katerem je nekoč govorila Urška Klakočar Zupančič? Kaj pa, če bi se raje ukvarjali z resnimi problemi in gospodarstvu pomagali, da bi mu šlo bolje. S tem pa bi bilo bolje tudi zaposlenim. Če bi zmanjševali prispevke za zaposlene na račun višjih plač, veste, to pa bi bilo tisto vrhunsko menedžeriranje. V Novi Sloveniji mislimo, da nas vaše menedžeriranje vodi samo navzdol, zato bomo danes glasovali za, podprli predlog, da se neživljenjsko štempljanje odpravi. V Novi Sloveniji si želimo razvoja, ne pa dušenja podjetij in zaposlenih z nesmiselno birokracijo, ki jo uvajate v koaliciji, o kateri govori predsednik Vlade, da jo boste spremenili pa je ne. Očitno bo moral spet vodja poslanske skupine zvijati roke, da boste glasovali drugače. Vlada Roberta Goloba je najbolj nesposobna vlada. Vse, kar lahko pokaže, so časovnice. Nobenih reform, same obljube, 30 dni do specialista, 30 tisoč stanovanj, zdravstvena reforma, pokojninska reforma, davčna reforma, ničesar ni. Če pa se že lotite kakšnega zakona, po navadi naredite samo slabše, za Zakon o evidencah pa bi bilo boljše, da tako kot običajno ne bi naredili ničesar. Imate pa možnost, da si tako kot pri glasovanju o usklajevanju socialnih transferjev, tudi tokrat premislite. Zakon o evidentiranju je bil sprejet v tem hramu demokracije. Veste kaj pa je najbolj zanimivo? Da se ta zakon v tem hramu demokracije ne izvaja. Zaposleni v tem Državnem zboru mi je prejšnji teden povedal, jaz se tega zakona ne morem držati, narava dela mu enostavno ne omogoča, da bi lahko šel vmes na malico. Kako se bodo potem zakona držali ostali, če se ga še ne v tem hramu demokracije. Funkcionarji iz Levice so vsem naložili štempljanje, razen funkcionarjem. Mogoče pa bi bilo dobro, da bi zakon veljal tudi za funkcionarje, da bi Luka Mesec na lastni koži izkusil, kakšne zakone piše. V socializmu pač gre vedno za interese peščice, štempljanje za vse, razen za 12. Hvala lepa, gospod Reberšek. Ko ste me že omenili, vrhunski menedžer verjetno ne boste, boste pa dober performer. Gospod Cigler Kralj, vodja poslanske skupine, boste se malo pogovorili z gospodom Reberškom, kako se izvaja zakon v Državnem zboru, ker sem slišala, da se zakon izvaja tako, kot je treba. JANEZ Spoštovana predsednica, mislim, da je kolega Reberšek samo citiral besede, ki so bile tudi javno objavljene, zato prosim, da nehate žaliti člana naše poslanske skupine. Povedal je stališče poslanske skupine in po navadi se v to

smešno? Ja, vrhunsko menedžeriranje, jaz mislim, da bomo enkrat morali videti vaše kompetence, če jih bomo kdaj, ne verjamem. Poslanska skupina Socialnih demokratov je naslednja, kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, predstavniki ministrstva! Pred nami imamo popolno ponovno isti predlog novele zakona, ki ureja evidence na področju dela in socialne varnosti, ki ga je predlagatelj, vložil že konec novembra, na začetku decembra pa je bil zakonodajni postopek predloga zakona končan. Že takrat je Državni zbor odločil, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Ker v tem času ni prišlo do bistvenih sprememb ali novih dejstev na tem področju, ki bi vplivale na našo odločitev, ostaja naše stališče do predlagane novele zakona enaka. Še vedno menimo, da je večina rešitev, ki jih je prinesla zadnja novela zakona, ki je bila sprejeta aprila letos, dobrih. Trenutno veljavni zakon, ki ureja vodenje evidenc na področju dela namreč daje Inšpektoratu za delo primernejša in učinkovitejša orodja za ugotavljanje morebitnih kršiteljev zakona. Z novelo so se določile tudi višje kazni, s čimer se omogoča inšpektoratu, da morebitne kršitelje tudi učinkoviteje kaznuje in preprečuje serijske kršitve zakonodaje s strani enih in istih delodajalcev. Inšpektorat je že dolgo časa opozarja na nespoštovanje določb Zakona o vodenju evidenc delovnega časa ter nujno potrebo po spremembah zakonodaje na tem področju. Socialni partnerji so, zaradi teh pobud že leta 2019 na Ekonomsko-socialnem svetu sklenili dogovor ustanovitvi pogajalske skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje na področju vodenja evidenc delovnega časa. Rezultati dela te pogajalske skupine pa je bil kompromisni predlog zakona, ki ga je v Državni zbor vložila Vlada, ki med drugim ki med drugim ni več predvidel obveznega elektronskega beleženja delovnega časa za vse delodajalce, kot je bilo sprva predvideno. Trenutno veljavni zakon torej še vedno podpiramo, zato bomo tudi tokrat glasovali proti sklepu, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Še vedno pa se zavedamo, da se na podlagi zbranih pripomb, ki se večinoma nanašajo na spremembo 18. člena trenutno veljavnega zakona v okviru Ekonomsko-socialnega sveta po potrebi pripravi nova rešitev, ki bi bila uravnotežena in bi upoštevala večjo raznolikost oblik zaposlitev ter delovnih procesov. Takšna rešitev bi morala inšpektoratu zagotavljati dovolj učinkovitih orodij za zaščito in varstvo pravic delavcev v tistih panogah, kjer najpogosteje prihaja do kršitev pravil beleženja evidence delovnega časa. Po drugi strani pa ne bi smela predstavljati prevelikega birokratskega bremena v tistih poklicih, kjer zaposleni že obstoječi način beleženja delovnega časa dojemajo kot administrativno breme in omejevanje njihove avtonomnosti pri opravljanju svojega dela. Zato pozdravljamo napoved Vlade, da bo po treh mesecih spremljanja izvajanja novele v praksi, po potrebi pristopila k pripravi in oblikovanju morebitnih sprememb trenutno veljavnega Zakona o evidencah na področju dela in socialnega varstva. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je poslanska skupina Levica, v njenem imenu kolega Milan Jakopovič. MILAN JAKOPOVIČ Že pred dobrim tednom smo se v Poslanski skupini Levica ob identičnem predlogu istega predlagatelja v stališču spraševali, kako sploh komentirati predlog novele največje opozicijske stranke. Za lažjo perspektivo in razumevanje tega sedaj že tedenskega ravnanja je potrebno pogledati širše. Desni populizem, ki danes temelji predvsem na zahtevah po nižjih davkih in omejitvi priseljevanja izrablja pa se seveda za vse tematike pomeni izhodišče politike, ki vodi ljudi k temu, da ob obravnavanem sledijo zgolj besedam in obljubam. Dejstva in dejanski učinki niso pomembni, 13. TRAK: (SB) – 10.00 (Nadaljevanje) izrečeno se ne preverja, zvijačnim in zavajajočim poenostavljanjem pa se očrni drugače misleče. To je edini namen takih ravnanj. Ob ponovnem SDS predlogu je nujno izpostaviti nekaj preverljivih dejstev. Novela zakona, ki je bila sprejeta aprila letos ni pogruntavščina te vlade. Pripravljale so jo 3 vlade, tudi prejšnja SDS vlada. Tisti, ki danes poudarjajo, da je ta koalicija sprejela prezahtevne birokratske ovire, celo neizvedljive določbe, tisti, ki s poetičnimi vložki zagotavljajo, da bo uveljavitev zakona zadušila slovensko gospodarstvo, so točno tisti, ki so se s predstavniki gospodarstva, s tem gospodarstvom, ki danes prikimava tem dvoličnostim in sodeluje v pogromu Vlade in Levice, dogovarjali o primernosti vseh teh ukrepov in jih tudi dorekli in dogovorili le pri predlogu, pod katerim je podpisano prejšnje vodstvo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in invalide iz kvote Nove Slovenije pod taktirko Janeza Ciglerja Kralja niso našli skupnega jezika. Po vsebinskem razmisleku te Vlade, z upoštevanjem trenutnih razmer, se je ta predlog v socialnem dialogu še pred sprejetjem spremenil nazaj v neobvezno, razen pri večkratnih kršiteljih, kjer pa bo po ugotovitvi kršitev uvedeno obvezno elektronsko evidentiranje. Vse ostale spremembe pa so bile usklajene tako z delodajalci, kot sindikati. In če nadaljujem z vsebino, zakaj je aprila letos sprejeti zakon pomemben? Zakon bolj jasno določa, kaj je potrebno beležiti, da bodo evidence delovnega časa take verodostojne listine, na osnovi katerih lahko delovni inšpektor ugotovi ali je prišlo do kršitev pravic iz naslova delovnega razmerja. Pred tem od uveljavitve štempljanja s strani SDS ter Nove Slovenije do danes do teh ugotovitev sploh ni mogel priti, saj so te evidence temeljile na preveč posplošenih podatkih, na kar je redno opozarjal inšpektorat. Tudi to so dejstva. zakonom se torej vzpostavlja verodostojnost ter možnost uveljavitve pravic delavk in delavcev na primer v gradbeništvu, gostinstvu, trgovini in drugih panogah, kjer je bilo do zdaj ugotovljenih največ kršitev. Tu naj izpostavim še eno zelo pomembno dejstvo, in sicer, da je bilo s strani te koalicije naknadno uvedeno trimesečno preizkusno obdobje, v katerem se bo analiziralo vpliv sprememb na delovne procese, zbirale podatke in izkušnje v praksi, da se izognemo populizmu in pavšalnim ocenam ter se bo po potrebi modificiralo nekatere določbe zakona. Za konec predvsem ob zavedanju pomembnosti socialnega dialoga poudarjam, da je zelo zaskrbljujoče, da dogovor z delodajalskimi predstavniki tudi tokrat ne drži. Žal se vsakič znova izkaže, da le ti brez sramu z vsemi sredstvi rušijo tudi tisto, kar so v socialnem dialogu izpogajali sami. V Poslanski skupini Levica smo na podlagi vsega navedenega prepričani, da tudi ponoven predlog opozicije ni nič drugega, kot poceni populizem, ki temelji na lažeh in zavajanju in kot tak ni primeren za nadaljnjo obravnavo. V tako brezplodnih razpravah v Poslanski skupini Levica ne bomo sodelovali. Hvala lepa. Samo, da razblinim vse dvome. Državni zbor se drži zakonodaje in tudi tega zakona ravno tako sem dolžna v bistvu to razjasniti in zato sem vas, kolega Cigler Kralj, pozvala, da gospoda Reberška opozorite, da naj preveri svoje informacije, ker ne bom pustila, da se Državni zbor blati javno, da se ne drži pravil, ki jih konec koncev postavlja sam.

Še ni minilo mesec dni, ko smo poslanke in poslanci v tej dvorani razpravljali o, če citiram kolegi iz opozicije, izbrisu škodljive vladne novele Zakona o evidentiranju delovnega časa. Poslanska skupina SDS je namreč še isti dan, ko njihova novela zakona o štempljanju ni dobila zadostne podpore, v zakonodajni postopek ponovno vložila Predlog novele Zakona o evidentiranju delovnega časa. Vnovič bi preprosto črtali vse spremembe, ki jih je prinesla aprila letos sprejeta vladna novela. Tudi tokrat ne ponudijo morebiti boljših zakonskih rešitev pristransko povzemajo le delodajalsko zaskrbljenost da so veljavne zakonske rešitve v praksi neizvedljive in diskriminatorne ter botrujejo dodatnim birokratskim in tudi finančnim oviram in to kljub dejstvu da je bil zakon obravnavan na Ekonomsko-socialnem svetu. In kar je še pomembnejše in to je treba poudariti, rešitve v zakonu, ki smo jih poslanke in poslanci potrdili letos aprila, so dobile soglasje tako delodajalcev kot delojemalcev. Ja, prav ste slišali in upam, da tudi končno razumeli. Tako delavci kot podjetniki so se strinjali, da je treba zaposlene pred zlorabami zaščititi in zlasti nad kršitelji uvesti dodatni nadzor. Če pustimo ob strani namerno izkrivljanje podobe famoznega zakona o štempljanju, v resnici pri obveznosti beleženja delovnega časa ne gre za novost. Novost ni niti to, da je za delavca evidenco treba voditi dnevno. Večino podatkov, ki jih je po novem treba voditi v evidencah, smo imeli namreč že prej, glavna novost je dnevno opisovanje točnega prihoda in odhoda z dela ter izraba in obseg odmora med delovnim časom. Vsak delodajalec lahko sam svobodno izbira način vodenja evidence, obvezno elektronsko vodenje evidence o izrabi delovnega časa pa je obvezno le za kršitelje, pri čemer obveznost traja dve leti. Namen veljavnih zakonskih rešitev torej nikakor ni omejevanje svobode ali sledenje zaposlenim. Bistven namen je zaščita delavcev in zaščita plačila za opravljeno delo. Da ni nikakršne želje kogarkoli kaznovati sta dovolj povedani dve dejstvi. Prvič, delodajalci so imeli s predvidenim daljšim obdobjem med uveljavitvijo in začetkom uporabe zakona kar pol leta časa za pripravo na uporabo uvedenih sprememb. In drugič, inšpektorat za delo in je nadzor nad evidentiranjem zamaknil na leto 2024. V tem obdobju torej ne izdaja kazni oziroma glob, ampak v prvi vrsti svetuje delodajalcem, kako uspešno prenesti novosti v prakso. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da v tem trenutku ni nobene potrebe po spremembah zakona, sploh ne na način kot ga predlagajo v SDS, enako presoja tudi vlada dr. Roberta Goloba. Če pa se bo v predvidenem obdobju trimesečnega spremljanja izvajanja zakona izkazala potreba po njegovih izboljšavah, se bodo po napovedih ministrstva oziroma Vlade, ugotovljene pomanjkljivosti tudi odpravile. Vlada namreč že od samega začetka priprave sprememb tega zakona želi poskrbeti za dva ključna cilja, da se birokratizacijo oziroma evidentiranje tam, kjer to res ni potrebno, ustrezno prilagodi in da se tam, kjer se pojavljajo kršitve, le te končno preprečijo. To ravnotežje pa bo Vlada, kot je v tem tednu pojasnil sam predsednik vlade dr. Robert Golob, iskala na podlagi konkretne strokovne analize, ki se bo zaključila v začetku prihodnjega leta. Tisto, kar je za Poslansko skupino Svoboda ključno je, da se vse dileme in pomisleki razčistijo in uskladijo znotraj Ekonomsko-socialnega sveta, poslanke in poslanci pa bomo tisti, ki bomo usklajenim rešitvam z veseljem prižgali zeleno luč. Na tem mestu je morda dobro spomniti, da ima priprava spremembo Zakona o evidentiranju že dolgo in bujno brado. Oblikovati jih je začela ministrica za delo v času vlade Marjana Šarca, v času prejšnje vlade Janeza Janše pa je delo nadaljeval njen naslednik Janez Cigler Kralj, ki je osnutek s precej bolj rigoroznimi spremembami poslal na Ekonomsko-socialni svet, kjer pa se je seveda zataknila. Končno različico novele je nato s socialnimi partnerji uskladil aktualni minister za delo jeseni 2022. Povod za vladne spremembe in dopolnitve zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti niso bile niti zgolj afere o izkoriščanju delavcev zaradi neizplačevanja ur, pač pa tudi sodbe Sodišča Evropske unije in evropska direktiva o evidentiranju delovnega časa. Vladna novela je naslovila težave, ki so bile pri izvajanju zakona zaznane v praksi, prav tako pa je sledila pozivu inšpektorata za delo k uvedbi sprememb, ki bodo zagotavljale učinkovitejši nadzor nad ki bodo zagotavljale učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem določb, ki urejajo delovni čas. Zagotovo se lahko strinjamo, da mora vsak zaposleni prejeti ustrezno plačilo za vso opravljeno delo. S tega vidika je ključnega pomena, da je delavcu omogočen dostop do evidence, saj nenazadnje gre za dokazilo, na katero se delavec lahko sklicuje, če za opravljanje ure ne prejema ustreznega plačila ali mu ni zagotovljena pravica do odmora in počitka. Spoštovanje določb o delovnem času je namreč pomembno tako z vidika pravilnega obračuna plače, kot tudi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. V Poslanski skupini Svoboda smo zato prepričani, da je veljavna vladna novela primer dobrega kompromisnega zakona, s katerim smo na eni strani vzpostavili minimalne standarde za 15. TRAK: (DAG) – 10.10 (nadaljevanje) učinkovitejše medsebojne nadzore, na drugi strani pa inšpektorjem omogočili, da s pomočjo bolj verodostojnih evidenc lažje naslavljajo morebitne kršitve. Seveda pa dopuščamo možnost, da so spremembe in izboljšave potrebne, a le-te morajo biti pripravljene in usklajene skupaj z delodajalci in delojemalci, šele potem je na vrsti politika. Spoštovani! Kot že rečeno, poslanke in poslanci Svobode ne vidimo nobene potrebe po spremembah zakona, kot jih predlagajo v SDS, zato bomo enotno glasovali proti nadaljnji obravnavi njihovega zakonskega predloga. Stalno ponavljajočo mantro, zlasti s strani kolegov iz opozicije, da je zakon nastal enostransko, pri čemer je bil soglasno potrjen na Ekonomsko- socialnem svetu in ni dobil veta Državnega sveta, pa ni nič drugega, kot namerno zavajanje ljudi. Hvala. Hvala lepa. In še Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolegica Anja Bah Žibert. Izvolite. Lep pozdrav! Naj uvodoma izpostavim, da Predlog zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki smo ga vložili v Slovenski demokratski stranki, prav danes po splošnem postopku obravnavamo izključno zato, ker ste vi v koaliciji tako želeli in kot že tolikokrat do sedaj ste izsilili svoje interese zgolj na podlagi argumenta moči, brez enega tehtnega razloga. Izsilili ste splošno razpravo, pri kateri pa sploh niste imeli namena sodelovati oziroma razpravljati; tako od vaše številčne premoči, ki bi jo morali jemati še s toliko večjo resnostjo in odgovornostjo, ostaja zgolj pritlehnost. Zaradi vaših nerazumljivih in škodljivih sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti je ta zakon danes vsem poznan kot Zakon o obveznem štempljanju. Gre za socialistično zapuščino, ki ni znanilec nobenih pozitivnih sprememb in kakovosti, ampak celo posega v že pridobljene svoboščine. Obveznost štempljanja, ki ga vladni predstavniki želijo z manipulacijo predstaviti kot ukrep zaščite delavcev, mnogim zaposlenim prinaša le nove obremenitve, težave in negotovost, saj onemogoča, da bi, tako kot do sedaj, prosto regulirali svoj delovni čas in pri tem opravili vse obveznosti, kot so jih do sedaj. Potrebno je poudariti, da je moral delodajalec že pred uveljavitvijo sprememb zakona voditi evidenco o izrabi delovnega časa, v katero se dnevno vpisuje podatke o številu opravljenih ur dela za posameznega delavca, morebitno nadurno delo, število neopravljenih ur, za katere se izplača nadomestilo, in da vse to ostaja nespremenjeno tudi v prihodnje. Uvedba obveznega štempljanja pa je čisto nekaj drugega: ta povsem ignorira nove, drugačne poklice in način opravljanja dela ter nas potiska v čas socialističnih petletk. Ustvarja nepotrebna sumničenja ter nezaupanja med delodajalci in delavci in nas vrača v čase popolnega nadzora - svoboda pa taka! Celo v razpravah koalicijskih poslancev smo poslušali, da so problem tako delodajalci, ki izkoriščajo delavce, kot delavci, ki izkoriščajo delodajalce. Namesto stimulativnega poslovnega okolja, ki bi se rezultiral v boljših plačah in kakovostnejših pogojih dela, Vlada ponudi zakonski ukrep dodatne birokracije, od katerega ne bo dodane vrednosti, na kar so ob sprejemanju zakona opozorili tudi v Delavski svetovalnici. O dvoličnosti Vlade in koalicije pa največ pove podatek, da ste iz zakona o obveznem štempljanju izvzeli sebe in druge funkcionarje. Sicer ste enako želeli narediti tudi za zaposlene v visokošolski in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, a ste pod plazom kritik tudi Zakonodajno-pravne službe popustili. A slednje je bilo zgolj predstava za javnost, saj nameravate izjemo uzakoniti v področni zakonodaji. Toliko o tem, da smo pred zakonom vsi enaki. Slovenski demokratski stranki s ponovno vložitvijo zakonske spremembe, s katero predlagamo črtanje nespametne rešitve obveznosti štempljanja, ponujamo drugo možnost koaliciji, da odstopi od slabe rešitve, ki povzroča dodatne finančne in administrativne obremenitve tako za delavce kot za delodajalce. v koalicijskih vrstah ni več niti toliko moči, da bi razpravljali in izmenjali argumente, da se mora po novem za vse, ne glede na poklic oziroma način dela v evidenco o izrabi delovnega časa vpisovati podatke o času prihoda in odhoda na delo, izrabi in obsegu odmora med delovnim časom, zavedene opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času, opravljene ure v posebnih pogojih dela je čista neumnost, skregano zdravo, pametno, še toliko bolj povsod tam, kjer delo poteka dobro in brez težav in je delovni čas ter oblika dela stvar dogovora med delodajalcem in delavcem. Danes vsak uspešen delodajalec ve, da se dodana vrednost delavca prepozna po njegovi kakovosti opravljenega dela, ki je tudi plod dobrega počutja na delovnem mestu in ne na podlagi časa, ki ga preživi na delovnem mestu. Tako naš predlog zakona podpirajo reprezentativne delodajalske organizacije, Gospodarska zbornica, Trgovinska zbornica, Obrtno-podjetniška zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov ter številni zaposleni, ki v vašem zakonu vidijo del problema in ne rešitve gospodarske in kmetijske organizacije ter združenja. Zaradi vse večjih pritiskov in oteženih pogojev za gospodarstvo, ki jih izvaja ta vlada, upravičeno menijo, da ta ne razume vloge in vrednosti gospodarstva v družbenem sistemu in je ne skrbi njegova usoda. Obremenitve, kot so dodatne obveznosti iz naslova Zakona o delovnih razmerjih, razveljavitev davčnih olajšav pri dohodnini, preoblikovanje prostovoljnih zdravstvenih prispevkov v obvezne, višji stroški dela pri čezmejnem opravljanju storitev, uvedba novih dajatev za kritje stroškov dolgotrajne oskrbe, kjer se ne dogaja drugega kot po nepotrebnem zapravlja denar za pošiljanje brezpredmetnih odločb, podaljšanje kritja bolniške odsotnosti v breme delodajalca, povečanje davka na dobiček kot tudi ta nova obveznost glede štempljanja o kateri govorimo danes načenjajo vitalen del gospodarstva, ki se bo na koncu poznal v javni blaginji in v denarnicah ljudi. Sprejeta vladna novela o obveznem štempljanju zagotovo ne bo rešila problema tam, kjer prihaja do kršitev. obnašanje Vlade, da smo vsi potencialni marimbe podjetje zaradi katerega se morajo sedaj obvezno štempljati vsi, pa kaže na to, da so zakon sforsirali tisti, ki jim gospodarstvo še vedno predstavlja razrednega sovražnika. Argument, da sprememba prinaša učinkovitejši nadzor inšpektorata za delo, se razblini takoj, ko pridemo do podatkov, ki kažejo, da se je Vlada lotila problema povsem na napačni strani. Kajti tudi v prihodnje, spoštovani, se bodo kršitelji v kar 80 % do 90 % primerov pritoževali zoper ugotovitve inšpektorata oziroma na izrečene globe in zahtevali sodno varstvo. Tudi v prihodnje se bo še naprej dogajalo, da bodo sodišča da bodo sodišča imela dolge postopke, pri tem pa bodo kršiteljem izrekla milejše ukrepe, ki po navadi niso več globe, ampak samo še opomini ali celo preklic vsega skupaj. Če pa se jim bo že izreklo kakšno globo, pa se bodo namesto plačila raje odločili za izbris podjetja ali kaj podobnega in se na ta način izognili kazni. S tem bi se morala ukvarjati vlada in ne z uzakonjenjem obveznega štempljanja. Skratka če se delavec in delodajalec dogovorita

potnikih v podjetjih in zadeva deluje dobro v obojestransko korist, jih pustimo pri miru, ne pa da jih posiljujemo s preživeto in nesmiselno zakonodajo. Vaš Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ni izvedljiv za mnoge poklice, ki zahtevajo specifično organizacijo delovnih procesov. Danes lahko številni opravljajo svoj poklic kjerkoli in kadarkoli. To je pokazal tudi čas korona krize, ko so ljudje opravljali delo od doma, kar se je marsikje pokazalo tako zelo za pozitivno, da so to obliko dela obdržali. Tudi v Državnem zboru. Torej koalicija, da se rešite iz svoje zagate s povsem neposrečeno spremembo zakona in da pomirite upravičeno razburjeno širšo javnost ni potrebno drugega, kot da podprete naš predlog zakona. Zagovarjati preživele in neživljenjske rešitve, ki prinašajo več težav kot rešitev in katere ne verjamejo niti vaši ministri, predsednik Vlade pa po svoji splošni maniri eno govori in drugo dela. Predvidevam, da ni lahko. Kljub temu pa, da ste zahtevali splošno razpravo in jo dosegli s preglasovanjem, se danes ne zmorete soočiti z našimi argumenti. Tako v Slovenski demokratski stranki v nadaljevanju ne bomo razpravljali, napovedujemo pa, da bomo predlog sprememb Zakona o obveznem štempljanju vlagali toliko časa, dokler ta neumnost ne bo ukinjena. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Najprej pa dajem besedo državnemu sekretarju, gospodu Danu Juvanu. Izvolite. DAN JUVAN Mogoče bi na začetku rad zopet, kar so bile morda napake v prvem branju tega zakona, mislim, na eni izmed prejšnjih sej, ko smo se o njem pogovarjali, danes niso več napake, ampak so laži. Ne drži, da je ministrstvo z novelo tega zakona uvedlo izjemo za poslance. To sem že zadnjič pojasnjeval, ta izjema je predvidena v Zakonu o poslancih, ki ste ga potrdili poslanci. S tem zakonom, ki smo ga prenovili na ministrstvu v tem mandatu nismo ustvarili nobene izjeme za poslance. Ta izjema velja zaradi Zakona o poslancih, ki ste ga poslanci potrdili v tem Državnem zboru in ponavljanje takšne laži z namenoma širjenjem neresnic za očrnitev političnih nasprotnikov je neprimerno. Večkrat je bilo pojasnjeno, da to ne drži, in bi prosil oziroma bi si želel, da se laži ne ponavljajo. Prav tako ni res, da je inšpektorat na podlagi tega zakona sankcioniral 25 podjetij. Inšpektorat je podal pojasnilo, da to ne drži. Prav tako ne drži, da zakon predvideva evidentiranje vsakega koraka, kot smo danes slišali v izjavah. Ni res. Zakon predvideva evidentiranje prihoda, odhoda iz dela in obseg izrabe pravice do odmora med delovnim časom. Za mano bo nastopil v razpravi gospod Janez Cigler Kralj, ki bo verjetno povedal, kako nepošteno je, da se sklicujemo na to, da je prejšnja vlada ta zakon uskladila. Dejstvo je, da je bila razširitev vsebin evidenc usklajena pod prejšnjo vlado, to je dejstvo, to dejstvo so danes potrdili tudi novinarji Ostra(?), če želite prebrati. Tega dejstva ne izpostavljam zato, da bi rekel, da je NSi ali pa bivša Vlada niti kriva, niti zahvalna, niti odgovorna za to, seveda je ta Vlada ta zakon na koncu potrdila. To izpostavljam zato, ker gre za hipokrizijo. Nekdo, ki je usklajeval rešitve v prejšnji vladi, je zdaj do njih kritičen in vlaga zakon proti rešitvam, ki jih je sam zagovarjal v v Ekonomsko-socialnem svetu in si prizadeval za pridobitev soglasja o teh rešitvah. Danes govori proti tem rešitvam. Hipokrizija, ki ne pozna meja. Hipokrizija je tudi na strani predstavnikov delodajalcev, ki so so štiri leta sodelovali v Ekonomsko-socialnem svetu, na desetih sejah so se srečevali in se na koncu s sindikati in s prejšnjim in sedanjim vodstvom ministrstva dogovorili in soglasno sprejeli, da se bo evidentiral čas prihoda, čas odhoda in čas izrabe malice. Soglasno sprejeli te rešitve, štiri leta so jih pacali, očitno ugotovili da so izvedljive, torej delodajalske organizacije, tudi Gospodarska zbornica 18. TRAK: (DAG) – 10.25 (nadaljevanje) je ocenila, da so te rešitve, če ne drugega, vsaj izvedljive, in so dali soglasje. Potem pa samo še opozorilo. Rečeno je bilo, da je zakon neživljenjski, saj ponekod narava dela ne omogoča izrabe odmora med delovnim časom. To je nesprejemljivo. Izraba odmora med delovnim časom je zakonska pravica in delodajalec je dolžan delo organizirati na način, da je ta izraba tudi možna. Pa morda še vprašanje, če bodo predlagatelji znali odgovoriti: Zakaj se črta vse člene novele? Zakaj se ne strinjate s tem, da ima delavec pravico, da se seznani s podatki iz evidence, in zakaj se ne strinjate s tem in črtate rešitev, da lahko Inšpektorat Republike Slovenije kršiteljem naloži sankcijo obveznega vodenja evidenc? Hvala. Hvala lepa. Kolega Janez Cigler Kralj, imate besedo, ste edini prijavljeni razpravljavec. Izvolite. Dr. Andrej Bajuk je nekoč rekel: »Najprej ne bom nič rekel, potem bom pa tiho.« In to je vse, kar imam ob tem izvajanju državnega sekretarja povedati. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Prvi ima besedo… Ne želite, prav. Besedo ima predstavnik predlagatelja, kolega Rado Gladek. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Zdaj smo v res zanimivi situaciji, ko so poslanske skupine koalicije vložile 14. decembra zahtevo za splošno razpravo, zdaj pa nihče ne razpravlja. Kakšen je to znak? Vam je tema nepomembna? Ste gospodarstvo že zadavili do konca in nimate več novih idej? Skratka, pričakoval bi, da se ponovno pogovorimo in da vas mogoče prepričamo, kot sem že v stališču kot predlagatelj omenil, da damo s sprejetjem tega zakona ponovno možnost, da se teme odprejo, da se poišče rešitve, ki bodo dobre tako za delodajalce kot delojemalce. Ampak, žal, te želje ni. Večkrat smo slišali tako s strani državnega sekretarja kot v stališčih koalicije, da se v vmesnem času ni nič spremenilo. Kako se ni nič spremenilo? Nepotrebno štempljanje velja. Podjetja se ukvarjajo z nepotrebno birokracijo. Če malo spremljate objave v časopisih in medijih, kritika ni potihnila. Prej sem namenoma izpostavil kot predlagatelj gostinstvo. Kar nekaj primerov iz prakse se je pojavilo oziroma ostrih kritik, da v gostinstvu vaš zakon ne funkcionira, celo opažajo upad prometa. Zakaj? Zato, ker gostišča, ki so v bližini nekih industrijskih obratov, teh gostišč več ne ne uporabljajo oziroma ne hodijo tja na topli obrok delavci iz teh obratov, zato ker, kot sem že prejšnjič razlagal na kar nekaj primerih, marsikdaj ta malica ni samo pol ure in pač delavci enostavno… Uradno je pravica za izkoristek malice oziroma tega odmora do pol ure in ker po tem vašem novem zakonu morajo evidentirati, ali so te pol ure izkoristili, pač tega ne koristijo več. In je škoda dvojna, se pravi, delavci so prikrajšani za obrok, podjetja, ki se s tem ukvarjajo, pa opažajo padec prometa. Torej to, da se ni nič spremenilo, bi jaz res težko zagovarjal. Veliko je bilo slišati, kako se opozicija gre nek populizem, kot da je to neka naša kaprica,

kakšno je mnenje zaposlenih, ker spraševali so državljane oziroma zaposlene kakšno je mnenje o tem novem zakonu in v tej raziskavi je sodelovalo 732 polnoletnih prebivalcev. Rad bi poudaril, da tukaj niso bila podjetja, ampak prebivalci, zaposleni in 71,6 % sodelujočih v raziskavi javnega mnenja ocenjuje, da je novela zakona o evidentiranju delovnega časa prinesla preveč dodatne administracije. Se pravi, ne gospodarstvo, zaposleni to ocenjujejo in vi nam zdaj očitate populizem. Zaposleni so takega mnenja, več kot 70 % jih ocenjuje, da da je ta nova obveznost, ki jo imajo tako zaposleni kot seveda delodajalci, da je nepotrebna. Potem so jih spraševali, ker glavni cilj tega zakona naj bi bilo lovljenje podjetij, ki izkoriščajo svoje delavce. No in potem so te iste državljane anketirali oziroma so jim zastavili vprašanje ali ste se počutili kdaj prikrajšane oziroma ste imeli kdaj občutek, da vas izkoriščajo in 71 % jih je dejalo, da nikoli,

In namesto da bi vi pripravili zakon, s katerim bi oziroma zakon je že sprejet, ampak mi damo ponovno možnost, da se pripravi zakon, ki bo dejansko lovil teh, ajde, recimo 12 % in jih kaznoval in jim, lahko rečem, onemogočil nadaljnje poslovanje. Vi s tem zakonom obremenjujete dodatno kompletno gospodarstvo in njihove zaposlene. poglejte, zdaj, prej je kolega Reberšek bil malo kregan, ko je izpostavil vrhunskega menedžerja. Glejte, smo pričakovali, vsaj te, ki prihajamo iz gospodarstva, da če bo, tako ste ga predstavili, nek gospodarstvenik prevzel krmiljenje vlade, da bodo tudi ukrepi temu primerni, ampak po letu in pol imam jaz osebno občutek, kot da je predsednik vlade sovražnik gospodarstva oziroma lahko se pa tudi vprašamo, kdo vodi to Vlado, je dejansko ta vrhunski menedžer, ki ima posluh, ki je celotno poslovno pot razen nekaj skokov v politiko bil v gospodarstvu in bi pričakovali, da dejansko razume kako gospodarstvo funkcionira in bi take predloge, ki jih je Levica sforsirala, sforsirala, zaustavil, on očitno dvigne roke in kot vrhunski menedžer se distancira od tega. zdaj jaz ne vem, ali Luka Mesec vodi to vlado, ker ukrepi, ki jih sprejemate, so dejansko, večina ukrepov je proti gospodarstvu in potem se čudite, da so gospodarstveni na nogah in da pišejo dopise, proteste, nestrinjanja z vašimi odločitvami, ampak pomaga jim pa popolnoma nič. Neke obljube, da boste z naslednjim letom začeli z dialogom, glejte, ampak čas teče, čas teče, v gospodarstvu je vsaka minuta pomembna, Lahko smo brali intervju z direktorico Umarja, ki opozarja na padec produktivnosti, ki je v Sloveniji že vrsto let problem. In kaj je delovni čas? Delovni čas je del te produktivnosti ali mi v tem našem delovnem času ali ga dejansko izkoristimo, bom rekel, 100 za naše delo, poleg vseh orodij, ki jih imamo, itn., ampak izkoristek delovnega časa je zelo pomemben in očitno ga ne izkoristimo oziroma v tem času ne naredimo dovolj

in kot podjetja pravijo, dobro, nekateri večji sistemi imajo elektronsko obeleženje, ti, ki imajo pa ročno beleženje za par ljudi, se bo nekdo, ne vem, uro na dan ali pa dve na dan ukvarjal samo s tem, ali je Janez kaj prišel v službo, povedal, kdaj je prišel, je izkoristil odmor za topel obrok, kdaj je šel. Glejte, jaz sem že prejšnjič rekel, govorimo o pogodbi o delovnem razmerju. Za razmerje sta vedno potrebna dva, če želite, tako kot v zakonu ali pa v podjetju in naj se ta dva, ki sta del tega razmerja, sama dogovorita, kako bosta onadva v tem razmerju funkcionirala ne da jih mi prisiljujemo v neke stvari, ki jih sami, ki jih sami kritizirajo zdaj, ko je ta zadeva uveljavljena. In da zaključim še enkrat s tem pozivom gospodarstva, zdaj, o samem mnenju zaposlenih se vam, mislim, da je ta anketa lepa slika, kakšno je dejansko mnenje zaposlenih. Zdaj, vsi ste pa dobili dopis 15-ih, poudarjam, 15-ih gospodarskih in kmetijskih združenj v Sloveniji in oni so vam v tem dopisu nazorno pokazali, kakšen odnos ima predsednik Vlade s svojo ekipo, predsednik Vlade kot vrhunski menedžer, kakšen odnos ima do gospodarstva in naj vam še enkrat naštejem, kaj ste v tem letu in pol recimo vašega vladanja naredili za gospodarstvo oziroma s čim ste gospodarstvo dodatno obremenili? Za začetek, prvi ukrep, razveljavitev davčnih olajšav pri dohodnini, kar se nam bo poznalo vsem, vam, delavcem, izkoriščanim delavcem, kar Levica dostikrat, dostikrat Potem ste uvedli dodatne obveznosti iz naslova Zakona o delovnih razmerjih, potem preoblikovanje prostovoljnih zdravstvenih prispevkov v obvezne, silna sprememba, ki ste nam jo, to pa je populizem, ki nam ga očitate, ko prodajate nekaj, da nekaj ukinjate pa v bistvu spreminjate v obvezno. Višji stroški dela v primeru čezmejnega opravljanja storitev. Pred kakšnim dnevom smo spet o teh stvareh debatirali ampak žal, žal niste našli posluha za naš predlog oziroma predlog kolegov, uvedba novih dajatev za kritje stroškov dolgotrajne oskrbe, podaljšanje kritja bolniške odsotnosti v breme delodajalca. Glejte, za bolniško ni vedno kriv delodajalec. Razlogi za bolniško so različni, pa v končni fazi, recimo kot kakšen majhen s. p., ki si itak prikrajšan za vse,

Dodatne obveznosti za zaposlene in delodajalce glede evidentiranja delovnega časa, o tem govorimo danes. Uvedba administrativnih bremen za spremljanje in poročanje cen, povečanje davka na dobiček pravnih oseb. No glejte, ta je tudi zanimiva. Mi smo tukaj v Državnem zboru smo sprejemali Zakon o obnovi, v katerem ste oziroma je minister za finance predstavil, kako se naj bi ta obnova financirala. Že v sami predstavitvi sta bili dve težavi, prvo, da nismo imeli jasne številke, koliko bo ta obnova stala, po drugi strani pa tudi nismo imeli jasnega izračuna virov. Ampak ta isti minister naslednji dan stopi pred kamere in prosi gospodarstvo da donira za obnovo. Mislim, tukaj vam naštejem ne vem 7, 8 točk, s čim, s čim vse davite gospodarstvo in minister naslednji dan pa še prosi gospodarstvo, da naj še donira. Da se razumemo gospodarstvo je že veliko doniralo za obnovo, ampak, mislim, jaz to gledam kot, da bi se nekdo norčeval iz gospodarstva in se res sprašujem od česa naj bi v Sloveniji v bodoče živeli, daje kruh ljudem? Kdo vpliva na rast BDP? BDP? Kot že sem parkrat ponovil, očitno vam neke stvari niso jasne. Tako da še enkrat poziv, no, če se že ne razpravlja, da se vsaj da priložnost, čeprav je bilo tudi v stališču Svobode rečeno, da nismo prišli z novim predlogom, ampak smo to že zadnjič razložili. Nismo mi tu zato, da delamo na enak način kot vi, ko sprejmete zakon, brez da bi temeljito razmislili, kaj ta zakon prinaša oziroma kakšne posledice, mi samo želimo, da se ponovno odpre razprava vseh deležnikov, delodajalcev, delojemalcev, sindikatov, in da se najde ustrezna rešitev, ki bo sprejemljiva za vse. Sem pa prepričan, da se to ne bo dalo, bom rekel, v navedbi, tako kot je zdaj, ne vem, nekih desetih točk, ki jih mora delodajalec oziroma delojemalec izpolnjevati, ampak bo treba za določene poklicne skupine najti ločene rešitve oziroma v tem zakonu le-te predvideti, da se ne bomo potem pogovarjali ponovno, tako kot se danes, da v nekaterih branžah enostavno ta vaša rešitev ni izvedljiva. Še enkrat bi prosil, preden vam zaželim blagoslovljene božične praznike pa veliko dobrega v novem letu, da resno razmislite, kaj kaj bomo naredili z našim gospodarstvom, ali mogoče s sprejetjem tega našega predloga damo neko upanje, da bo naslednje leto vsaj z naše strani, vsaj s političnega dela, boljše za njih. Hvala.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 Ker interesa ni, zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali čez 15 minut v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in tudi 59. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanjem nadaljevali ob 11. uri.

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanje o predlogu odločitve. Prosim vas, preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda - Prva obravnava Predloga zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, in odločamo o naslednjem predlogu sklepa: »Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti je primeren za nadaljnjo obravnavo«

zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem je zaključena ta točka dnevnega reda in tudi 59. izredna seja Državnega zbora. Vse vas lepo vabim, da se udeležite slavnostne seje Državnega zbora ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki bo danes ob 19. uri. Upam, da se vidimo v čim večjem številu! Lep dan še naprej! Hvala